proračun. **Bebić, Luka (HDZ)** Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu. Bio je hitni postupak, Raspravu su proveli: Odobri za zakonodavstvo, razvoj i obnovu, obrazovanje, znanost i kulturu. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo. Hvala Hvala lijepo potpredsjedniče. Poštovane dame i gospodo zastupnici Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu Hrvatskog sabora donio je u listopadu 2007. i navedenim zakonom propisuju se financijske potpore kao porezne olakšice poduzetnicima koji na obrazovanje i izobrazbu upućuju svoje radnike te poduzetnicima u čijim se pogonima i radionicama izvodi naukovanja za obrtnička zanimanja. Zakonom je određeno da se pri izračunu državne potpore za obrazovanje i izobrazbu osnovica poreza na dobit i dohodak umanjuje za propisani postotak opravdanih troškova u vezi s obrazovanjem i izobrazbom. Međutim kako se prema Zakonu o porezu na dohodak ukupna godišnja osnovica poreza na dohodak utvrđuje temeljem dohotka kojeg fizičke osobe mogu ostvariti iz dohotka od nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava, kapitala, osiguranja i drugog dohotka a namjera predlagatelja zakona bila je osiguranje porezne olakšice za obrazovanje i izobrazbu radnika poreznim obveznicima koji dohodak ostvaruju samo od samostalne djelatnosti to je postojeći Zakon o državnoj potpori potrebno uskladiti s odredbama Zakona o porezu na dohodak. Navedeno znači da se kao osnovica za obračun potpore za obrazovanje i izobrazbu fizičkim osobama koje obavljaju gospodarsku djelatnost treba odrediti dohodak od samostalne djelatnosti a ne osnovica za obračun poreza na dohodak. Nadalje Zakonom o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu propisane su i potpore poduzetnicima u čijim pogonima i radionicama se izvodi naukovanje za obrtnička zanimanja a prema odredbama zakona najveći mogući iznos potpore je određen u postotnom, samo u postotnom iznosu umanjenja osnovice obračuna pa je zbog visokog iznosa dobiti koja ostvaruju najveća trgovačka društva mogući iznos potpore potrebno ograničiti i u apsolutnom iznosu, odnosno do iznosa koji je propisan odredbama Pravilnika o porezu na dohodak. Navedeni nedostaci i neusklađenost s odredbama Zakona o porezu na dohodak ispravljeni su Uredbom o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori koju je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici održanoj u prosincu 2007. godine. Nadalje, nakon donošenja zakona i uredbe isto tako Vlada Republike Hrvatske donijela je i odluku o karti regionalnih potpora kojim su utvrđena područja na kojima se mogu dodjeljivati državne potpore koje potiču gospodarski razvoj, pa je i s ovom odlukom potrebno uskladiti odredbe Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu. Sa tim u vezi ovim prijedlogom zakona se predlaže za fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost odrediti da se pri izračunu državne potpore za obrazovanje i izobrazbu umanjuje dohodak od samostalne djelatnosti, a ne osnovica za obračun poreza na dohodak. Isto tako, sukladno propisima o oporezivanju dohotka, tj. u skladu sa odredbom članka 45. stavkom 1. točkom 1. Pravilnika o porezu na dohodak odrediti najviši iznos potpore koji po naučniku mogu ostvariti poduzetnici u čijim pogonima i radionicama se izvodi naukovanje za obrtnička zanimanja, a on sada iznosi 1600 kn po naučniku mjesečno i isto tako da korisnici državne potpore za obrazovanje, izobrazbu dozvoljeno smanjenje osnovice obračuna poreza na dobit i dohodak od samostalne djelatnosti uvećavaju do 10 postotnih bodova, a ako djelatnost obavljaju na području koje odlukom o karti regionalnih potpora određeno kao područje središnje i istočne i jadranske Hrvatske, 5 postotnih bodova ako djelatnost obavljaju na području sjeverozapadne Hrvatske. Dakle, izmjene ovog zakona rade se kako bi se uskladilo sa Zakonom o porezu na dohodak, Pravilnikom o porezu na dohodak i isto tako sa kartom regionalnih potpora. Poštovane dame i gospodo, nadam se da ćete prihvatiti ovaj Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu i ujedno želim reći da prihvaćamo amandman Odbora za zakonodavstvo. Hvala. Odbori: zakonodavstvo, razvoj i obnovu. Odbor obrazovanje, znanost i kulturu gospodin zastupnik Nevio Šetić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospođe i gospodo zastupnici, poštovana državna tajnice. Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskog sabora razmotrio je na 10. sjednici 2008. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu s Konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 27. studenog 2008. godine. Odbor je pitanje raspravio kao zainteresirano radno tijelo. Uvodno obrazloženje podnio je predstavnik predlagatelja. Prijedlog zakona ispravlja sadašnje rješenje Zakona o porezu na dohodak kojim nije na adekvatan način riješeno pitanje Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu radnika, odnosno njegove odredbe o financijskim potporama kao poreznih olakšica poduzetnicima koji na obrazovanje i izobrazbu upućuju svoje radnike, te poduzetnicima u čijim se pogonima i radionicama izvodi naukovanje za obrtnička zanimanja. Što se prvoga tiče predlagatelj ističe da se pitanje treba uskladiti sa Zakonom o porezu na dohodak i to tako da se kao osnovica za obračun potpore za obrazovanje, izobrazbu fizičkim osobama koje obavljaju gospodarsku djelatnost treba odrediti dohodak od samostalne djelatnosti, ali ne osnovica za obračun poreza na dohodak kao što je sada slučaj. Što se drugoga pitanja tiče, prijedlog zakona donosi novo rješenje prema kojem se poduzetnicima u čijim se pogonima i radionicama izvodi naukovanje za obrtnička zanimanja ograničava smanjenje osnovica poreza na dohodak ili osnovica poreza na dobit u apsolutnom iznosu. Budući da po postojećem propisu veća trgovačka društva mogu s te osnovice biti danas oslobođene u neopravdano velikom apsolutnim iznosima sve unutar ograničenja na 15% od porezne osnovice. Predlagatelj predlaže donošenje zakona po hitnom postupku, jer smatra da to zahtjeva osobito opravdani državni razlozi pozivom na članak 159. Poslovnika Hrvatskog sabora. Jer smatra da obveze velikih poslodavaca ako se ne ograniče u apsolutnom iznosu mogu u u primjeni navedenih propisa izazvati veće poremećaje u gospodarstvu. Bez rasprave odbor je jednoglasno donio zaključak. Predlaže se Hrvatskom saboru da donese Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a, gospodin zastupnik Davor Huška. Izvolite. Hvala. Gospodine potpredsjedniče, gospođo državna tajnice, uvažene kolegice i kolege. Na početku rasprave o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu želim reći da će klub Hrvatske demokratske zajednice podržati navedeni zakon u hitnom postupku objedinjenim prvim i drugim čitanjem kako je predložila Vlada Republike Hrvatske. Zakonom o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu radnika Hrvatski sabor je donio u listopadu 2007. godine. Osnovni razlozi su bili što su brzi razvoj tehnologije, te sve veća konkurencija gospodarskih subjekata na međunarodnom tržištu iziskivali od hrvatskih gospodarstvenika stalno obrazovanje radnika, na cjeloživotno obrazovanje i usavršavanje radnika osim pozitivnih efekata u poslovanju pridonosi naravno i porastu troškova poslodavaca. Zbog toga su Zakonom o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu radnika propisane financijske potpore kao porezne olakšice poduzetnicima koji na obrazovanje i izobrazbu upućuju svoje radnike, te poduzetnicima u čijim se pogonima i radionicama izvodi naukovanje za obrtnička zanimanja. Ovim zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu želi se odredbe postojećeg zakona uskladiti sa odredbama Zakona o porezu na dohodak, odluke o karti regionalnih potpora te u apsolutnom iznosu ograničiti potporu koju poduzetnici mogu ostvariti za primanje naučnika na naukovanje pa se s tim u svezi i predlaže: Pod jedan. Za fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost odrediti da se pri izračunu državne potpore za obrazovanje i izobrazbu umanjuje dohodak od samostalne djelatnosti, a ne osnovica za obračun poreza na dohodak kako je propisano odredbama zakona. dva. Odrediti najviši iznos potpore koji po naučniku mogu ostvariti poduzetnici u čijim pogonima i radionicama se izvodi naukovanje za obrtnička zanimanja u skladu s neoporezivim iznosom nagrada učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja koji se usklađuju sukladno propisima o oporezivanju dohotka. I I posljednje da korisnici državne potpore za obrazovanje, izobrazbu dozvoljeno smanjenje osnovicu obračuna poreza na dobit i dohodak od samostalne djelatnosti uvećavaju za 10 postotnih bodova, ako djelatnost obavljaju na području koje je odlukom o karti regionalnih potpora određeno kao područje središnje istočne, odnosno panonske Hrvatske, jadranske Hrvatske, odnosno do 5 postotnih bodova ako djelatnost obavljaju na području sjeverozapadne Hrvatske. Umanjivanjem dohotka od samostalne djelatnosti pri izračunu potpora za obrazovanje i izobrazbu odredbe postojećeg Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu uskladiti će se s odredbama Zakona o porezu na dohodak, a propisivanjem najvišeg mogućeg iznosa potpore koji po naučniku mogu ostvariti poduzetnici u čijim se radionicama i pogonima izvodi naukovanje otkloniti će se nerealno visoki iznosi koji prema postojećim odredbama zakona mogu ostvariti najveći poduzetnici u Republici Hrvatskoj. Nadalje, na ovaj način ujednačiti će se iznos potpore koju za primanje naučnika na naukovanje mogu ostvariti tzv. veliki i mali poduzetnici. Za provedbu ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva iz proračuna Republike Hrvatske, a dobili smo na klupe, evo i mišljenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja koje kaže da izmjene i dopune Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu sadržane u nacrtu Prijedloga zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu da su izrađene u skladu s odredbama Zakona o državnim potporama. Zbog svega navedenog kako sam rekao, klub Hrvatske demokratske zajednice daje podršku donošenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu. Hvala. Hvala. Klub zastupnika SDP-a, gospodin zastupnik Zdenko Franić. Izvolite. Štovani gospodine potpredsjedniče, vidim da se vi čudite što ovako u kasne satove raspravljamo o ovom zakonu, štovana gospođo državna tajnice, evo i ja sam umoran kao i vi, ali ovaj zakon zbog konteksta u kojem se donosi zaista zaslužuje par riječi jer je interesantan slijed okolnosti vezan uz ovaj zakon. Naime, prvo je postojao Zakon o porezu na dohodak, pa se onda donosi Zakon o državnim potporama za obrazu i izobrazbu za koji se ustanovljala da nije u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak pa onda Vlada donosi uredbu o izmjenama i dopunama Zakona o državnim potporama za obrazovanje i izobrazbu koja ima ograničeni rok trajanja i zbog toga mi, eto sada moramo donositi izmjene i dopune Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu i trošimo i naše vrijeme i vladino vrijeme trošimo i zapravo infrastrukturu Sabora i novac državnih obveznika, sve zato što Vladine stručne službe nisu na vrijeme otkrile ovu neskladnost i zapravo spriječile da se donese jedan zakon koji nije sukladan već postojećim zakonima. Nadalje, vrlo je interesantna i ova situacija sa mišljenjem Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja koja je na naše klupe došla u posljednjim minutama rasprave o golferizaciji Hrvatske, a ustvari evo mišljenje je upućeno, odnosno načinjeno 28. kolovoza 2008., upućeno je tajništvu Sabora 1. rujna 2008. da bi ga mi, evo dobili u kasnim večernjim satima 9. prosinca 2008., nekoliko minuta prije nego što ćemo početi raspravljati o ovom zakonu koji je a propos upućen 27. studenog 2008., pa kad bi bili pristalice teorije zavjere, mogli bi se i retorički zapitati o kojoj verziji, inačici zakona je Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja ustvari dala mišljenje. Je li to ova verzija zakona ili neka verzija koja je egzistirala 28. kolovoza 2008. Kako mi možemo biti u to sigurni? U ostalom i sam ovaj Zakon o državnim potporama za obrazovanje i izobrazbu je ustvari donijet zbog toga što je Republika Hrvatska trebala popraviti svoj egzistirajući način poreznih olakšica za troškove istraživanja i razvoja, školovanja i stručnog usavršavanja zaposlenika pa je onda ukinula potpore upravo zbog ovog problema sa tržišnim natjecanjem, odnosno ukinula je porezne olakšice i donijela državne potpore jer je ono prethodno se radilo neizravnim fiskalnim potporama koje nisu u skladu sa pravilima Europske unije. Obrazovna struktura Republike Hrvatske je prilično nezadovoljavajuća i uglavnom slijedi obrazovnu strukturu pučanstva koja je isto na niskim granama, premda se svim mi zaklinjemo u društvo znanja i to je naše strateško opredjeljenje. Međutim, primjerice broj magistara i doktora znanosti koji rade u gospodarstvu je minimalan, mizaran rekao bih, a prijenos znanja iz akademsko-znanstvene zajednice u gospodarstvo temeljeno na znanju je usprkos naporima nas saborskih zastupnika i Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa na žalost vrlo, vrlo vrlo sporo. Dakle, uz svu ovu petljaniju i šeprtljavu zapravo zapravo kontekst donošenja zakona možemo se pitati radi li se zapravo o nekom opet varanju Europske unije ili istinskom načinu na koji ćemo pokušati pokušati poboljšati obrazovnu strukturu radne snage. Bilo kako bilo ovaj zakon nije ništa drugo nego još jedan primjer ispravljanja brzopleto donošenih zakona i uredbi i postavlja se pitanje kako je to moguće, zašto se nešto ne učini da stručne službe zaista rade svoj posao. Kako je moguće da nedostaci neusklađenosti samog zakona nisu uočene prije puštanja u saborsku proceduru. Zašto se na zakone pogotovo one koji imaju određene materijalne posljedice ne primjene, ne načine neke simulacije, matematičke simulacije da se vide koje su posljedice zakona, uštede ili troškovi. Što vladine službe uopće? Zašto se ranije nije mislilo na usklađivanje s odredbama o potporama za korisnike utvrđene regionalnom kartom državnih potpora? Jer i ovo se, ta rečenica se spominje u ocjenu stanja. Dakle ne samo neusklađenost nego i neusklađenost sa odredbama o potporama za određene korisnike. Jedna od posljedica ovih izmjena i dopuna jest uravnilovkama u potporama koje mogu ostvariti veliki i mali poduzetnici. Zašto se ti veliki i mali poduzetnici stavljaju u navodnike? Jel' to nekakav kontekst kontekst koji mi ne razumijemo. Što su to veliki, a špto su to mali poduzetnici? Jesu li mali poduzetnici koji zapošljavaju jednog radnika ili 5 radnika ili 10 ili 100 ili 10 tisuća? Ovdje se u zakonu čak barata sa nekakvom elementarnom matematikom pa se onda spominje i nekakve milijardu i pol kuna, ako je osnovica poreza na dobit onda 75 milijuna kuna bi se moglo trošiti na obrazovanje. Pa za miloga Boga, 75 milijuna pa to je pola pola ovoga budžeta koje troši Ministarstvo znanosti na sve znanstveno-istraživačke projekte. Pa kome je uopće palo na pamet se igrati sa ovakvim brojkama. Pa daj Bože da netko hoće 75 milijuna kuna na obrazovanje potrošiti, pa to bi značilo otvaranje još jednog sveučilišta, pa to bi bilo fenomenalno a ne zapravo negativno kao što se ovdje hoće prikazati kao razlog zašto se ovaj zakon dovodi. Nije definiran niti pojam poduzetnika. Nije jasno odnosi li se ova potpora i na obrtnike poduzetnike ili na zaposlenike kod tih obrtnika. Ovo bi trebalo biti jasno i nedvojbeno naznačeno u zakonu pa ne znam zašto se ove izmjene i dopune nisu iskoristile da se i to dobro definira, jer obrtništvo daje dobar dio bruto društvenog proizvoda u Republici Republici Hrvatskoj. Zanimljivo je da se i u tekstu zakona koristi pravi pojam radnika, prema Zakonu o radu pod pojmom radnika se ne podrazumijevaju obrtnici koji osobno rade u obrtu. I postavlja se pitanje odnosi li se ovaj zakon uopće na izobrazbu obrtnika? Zakonom je propisana potpora za korisnike potpora koji u svojim radionicama izvode naukovanje za obrtnička obrtnička zanimanja, ali valja napomenuti da Hrvatska obrtnička komora je predložila da se za jednog naučnika umanjuje porezna osnovica za 10%, za dva za 20%, a da se za svakog daljnjeg naučnika povećava 5% bez onog ograničenja od 5 kuna. To bi zapravo značilo potporu razvoja obrtništva u Republici Hrvatskoj. I kada već eto nekako zaobilazimo pravila EU na legalan način s obzirom da je Zakon o potporama u skladu sa praksom Europske unije, unije, povećajmo naznačene iznose potpora, odnosno vratimo postotke kao što su bili do godine 91. i napravimo taj iskorak u stimulaciji obrazovanja i iskoraka, istinski iskorak ka društvu znanja i gospodarstvu imenovanog odnosno gospodarstvu zasnovanog na zvanju još uvijek pod emocionalnim pritiskom prethodne rasprave o golferizaciji ne mogu se opet ne upitati jesu li ovi ljudi koji će raditi golf terene veliki ili mali poduzetnici pod navodnicima kao kao što je ovdje u zakonu i naznačeno i hoće li i oni možda iskoristiti zaista prednosti koje će im pružati ovaj zakon pa školovati svoje kedije da vuku one golf palice i loptice pa tako isto stimulirati razvoj turizma i turističke ponude. Sve u svemu zaključimo. Bilo bi dobro da kada zakoni dolaze u Sabor budu domišljeni, budu pravilno simulirani, matematički sa posljedicama na proračun bilo pozitivnim ili negativnim, a ne kao što rekoh da moramo u nekoliko navrata reterirati jedan te isti zakon te ispravljati pogreške do kojih nije moralo doći. Hvala lijepa. Hvala. Klub HSS-a, gospodin zastupnik Boris Klemenić. Izvolite. **Klemenić, Gospodine predsjedniče, poštovana državna tajnice, dame i gospodo koji ste ostali u 22:22. Evo skraćena verzija ovog Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu. Na početku ću reći da će Klub zastupnika HSS-a podržati ovaj prijedlog zakona, a uz kratko obrazloženje i razloge zbog čega ćemo to napraviti. Zbog brzog razvoja tehnologije te sve veće konkurencije gospodarskih subjekata na međunarodnom tržištu neophodno je stalno obrazovanje Zakonom o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu radnika propisuju se financijske potpore kao porezne olakšice poduzetnicima koji na obrazovanje i izobrazbu upućuju svoje radnike te poduzetnicima u čijim se pogonima i radionicama izvodi naukovanje za obrtnička zanimanja. Međutim, kao što smo već čuli Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu potrebno je uskladiti odredbama Zakona o porezu na dohodak budući kako se prema Zakonu o porezu na dohodak ukupna godišnja osnovica poreza na dohodak utvrđuje temeljem dohotka kojeg fizičke osobe ostvaruju iz dohotka od nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti, imovine, imovinskih prava, kapitala, osiguranja itd., da sve ne nabrajam, a namjera predlagatelja ovog zakona je osiguranje porezne olakšice za obrazovanje i izobrazbu radnika poreznim obveznicima koji dohodak ostvaruju samo od samostalne djelatnosti. Navedeno znači da se kao osnovica za obračun potpore za obrazovanje i izobrazbu fizičkim osobama koje obavljaju gospodarsku djelatnost treba odrediti dohodak od samostalne djelatnosti, a ne osnovica za obračun poreza na dohodak. Nadalje, kao najveći mogući iznos potpore koji mogu ostvariti poduzetnici za primanje naučnika određen je, to smo isto čuli, samo u postotnom iznosu, umanjenje osnovice obračuna poreza na dobit i dohodak, a to je zbog visokih iznosa dobiti koji ostvaruju najveća trgovačka društva mogući iznos potpore potrebno ograničiti u apsolutnom iznosu, odnosno do iznosa koji je propisan odredbom članka 45., stavkom 1. točkom 1. Pravilnika o porezu na dohodak, a radi svođenja potpora u realne okvire. To ovaj prijedlog i čini propisujući člankom 4. da iznos umanjenja osnovice poreza na dobit ili dohotka od samostalne djelatnosti ne može biti veći od godišnjeg neoporezivog iznosa, nagrada učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja po svakom naučniku na samom naukovanju. Budući da je Vlada Republike Hrvatske donijela odluku o karti regionalnih potpora kojom su utvrđena područja na kojima se mogu dodjeljivati državne potpore koje potiču gospodarski razvoj, potrebno je uskladiti i odredbe koje u Zakon o državnoj potpori i za obrazovanje i izobrazbu propisuju državne potpore za obrazovanje i izobrazbu za korisnike koji djelatnost obavljaju na području utvrđenom regionalnom kartom državnih potpora. Predložene izmjene idu za usklađivanje već usvojenih zakonskih rješenja, kako ne bi dolazilo do poteškoća u praksi zbog nesuglasja važećih propisa, odnosno kako bi korisnici mogli nesmetano ostvarivati svoja prava. Svođenjem potpora kojeg po naučniku mogu ostvarivati poduzetnici, u čijem se pogonima i radionicama izvodi naukovanje za obrtnička zanimanja u realne okvire se zapravo ujednačavaju iznosi potpore koji mogu ostvariti ono ono pod navodnicima veliki i mali poduzetnici. Također je važno usklađivanje odredbi Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu s odredbama odluke o karti regionalnih potpora, kako bi se omogućilo korištenje dodatnog smanjenja osnovica za obračun poreza na dobit i dohotke od samostalne djelatnosti poduzetnicima koji obavljaju djelatnost na područjima središnje i istočne Hrvatske, jadranske Hrvatske, te sjeverozapadne Hrvatske. Bitno je naglasiti na kraju ovog skraćenog dijela moje rasprave u ime kluba da za provođenje ovog zakona nije potrebno osiguravati neka posebna sredstva iz državnog proračuna, a što se tiče hitnosti itekako je opravdana jer se otklanja razlika u potporama, i to između velikih i malih poduzetnika, ali i zbog ograničenog roka trajanja uredbe o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu. Evo to bi bilo to. Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče i laku noć. Hvala lijepa. Još moram pričekati sa laku noć. Gospođa zastupnica Marija Lugarić. da je malo drugačija situacija, da je tu možda više ljudi, neko drugo vrijeme onda rekla da bi iskoristila zapravo gužvu što raspravljamo o ovom zakonu da kažem, ali ne mogu reći naime da iskoristim gužvu, jer gužve naime nema. To možda govori o tome koliko je zapravo nama ova priča ova priča oko društva znanja i trajnog obrazovanja važna. Ja evo moram nekad biti optimistična pa vjerujem da je to slučajno se dogodilo da je to u pola 11 navečer raspravljamo zapravo o jednoj prilično važnoj temi. Kada smo prije dvije godine čini mi se donosili Zakon o obrazovanju odraslih, jako nam se pobunila poslodavaca protiv donošenja tog zakona jer su rekli da odredbe i Zakona obrazovanja odraslih ni na koji način nisu stimulativne za poslodavce. Tada je odgovor iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta bio da će doći Zakon o državnim potporama za obrazovanje i izobrazbu, to je ovaj koji sad govorimo, i da će biti na neki način sve skupa riješeno. Prije tjedan dana ovdje smo u Saboru raspravljali o izvješću o korištenju državne potpore i zapravo vidjeli da vrlo malo poslodavaca koristi ove državne potpore za obrazovanje i izobrazbu. Usput budi rečeno, ne znam obrazovanje i izobrazba, kako ta izobrazba se tu uklapa i šta onda zapravo tehnološki znači? Ja bih više voljela da je uz obrazovanje i učenje, ali o tom potom. I kad gledamo tako podatke, kad gledamo podatke da nam je radna snaga izrazito neobrazovana, da naš radnik u prosjeku ne provede u optimističnim predviđanjima do tri dana godišnje na trajno usavršavanje, a dok u nekakvim razvijenim zemljama na programe cjeloživotnog učenja ljudi provode bitno više vremena. Zato im je gospodarstvo takvo. Čini mi se da se ne možemo zaustaviti samo na tome da kažemo donijeli smo ovaj zakon, pa smo ga uštimali već kako ga trebamo uštimati, nego da je potrebno učiniti neke dodatne korake, osim samih propisanih državnih potpora, u ovom smislu poreznih olakšica, kako bi zaista ostvarili efekt koji svi hoćemo, oko kojeg čini mi se postoji i politički i stručni i svakakav drugi konsenzus, a to je omogućiti poslodavcima prvenstveno dobre uvjete da bi bili motivirani slati svoje radnike i radnice na usavršavanje ili na prekvalifikaciju ili na novo obrazovanje. Jer imate do sada dosta pa i blesave situacije, jer recimo mlađi ljudi i neki stariji hoće upisati nekakav poslijediplomski studij, to će biti za korist i njima i njihovom poslodavcu itd., no međutim u vrlo rijetkim slučajevima taj im se poslijediplomski studij plaća, da ne pričam o svim onim poteškoćama koje oni imaju da bi na godinu, dvije, tri, pet otišli sa radnog mjesta, učili, školovali se, velim i za sebe i za dobrobit tog budućeg poslodavca, a da zapravo od toga velik broj odustaje jer im je financijski neprihvatljivo jer naprosto im je preskupo, a s drugo strane nitko im ne jamči ostanak na njihovom radnom mjestu. Da uopće ne spominjem da Zakon o obrazovanju odraslih kako je napravljen zapravo uopće ne prati na neki način europski program, to je integrirani program cjeloživotnog učenja koji na bitno drugačiji način postavlja ovu cijelu priču cjeloživotnog učenja nego što li je to postavljeno kroz naše zakone, dakle kroz Zakon o obrazovanju odraslih, mislim potpuno pogrešno nazvanim pokazuju da je zapravo cijeli koncept se ne razumije i s druge strane nominalno relativno dobrim propisima koji daju određene olakšice poslodavcima, no međutim u onoj konkretnoj stvari, u konkretno postavljenoj situaciji zapravo ne ostvaruje efekt kakav bi trebao ostvariti. Stoga evo ova možda rasprava kao apel i ljudima iz Ministarstva gospodarstva da li da zajedno sa gospodarskom i obrtničkom komorom, da u suradnji sa Ministarstvom znanosti, dakle ne znam kojem. Ja sam sigurna da o tome ponavljam postoji i politički i stručni konsenzus se čini i nešto više od same dakle nominalno propisanih mjera koji dosta dobro zvuče, koji zapravo se vrlo malo implementiraju u praksi. Je li vrijeme za nekakav akcijski plan da idemo ka tom društvu znanja dakle prvenstveno obrazovanjem i stalnim učenjem radnika koji jesu na različitim razinama ili što ja ne znam točno što, ali nam što ovo u zakonu piše nije dovoljno. Zahvaljujem. Završni osvrt državna tajnica Tajana Kestić Hvala lijepo. Evo ja se zahvaljujem svima u ove kasne sate na raspravi. Htjela bih odgovoriti gospodinu iz Kluba zastupnika SDP-a da je kata regionalnih potpora usvojena i prošla u Bruxelles-u tek u ljeto ove godine, a zakon je donesen prošle godine, tako da nismo bili u mogućnosti predvidjeti koju će kartu statističku usvojiti Europska komisija. Što se tiče mišljenja Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja dakle nijedan zakon koji ide u vladinu proceduru ne može ići ići ukoliko ne dobije mišljenje pozitivno Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja koja provjerava dali je zakon sukladan sa Zakonom o državnim potporama, odnosno uredbom o državnim potporama, odnosno vodi vodi brigu o tržišnom natjecanju. Isto tako Zakon o državnoj potpori za izobrazbu obrazovanje i izobrazbu i isto tako ima pozitivno mišljenje Europske komisije, tako da je to sve usklađeno i nema apsolutno nikakve brige da su to neke nedozvoljene potpore. Isto tako bih se htjela osvrnuti na kolegicu i reći da ovo nije jedino, dakle istina je da poduzetnici malo koriste i mi smo potaknuli akcije informiranja boljeg, informiranja poduzetnika, ne samo o tom zakonu već i o Zakonu o poticanju ulaganja gdje poduzetnici isto tako ako ulože više od 2 milijuna kuna, imaju mogućnost dobiti itekakve porezne olakšice, ali isto tako kažem zbog zbog needuciranosti ili nedovoljnog znanja o mogućnosti korištenja toga, oni to ne koriste. Zato smo mi pokrenuli čitav niz akcija, seminara okruglih stolova i radionica kojima poduzetnicima približavamo ne samo naše potpore za koje moram reći da su ove godine javilo 11 tisuća i 600 poduzetnika znači za potpore jačanja konkurentnosti malog gospodarstva u okviru tih potpora isto tako postoje za edukaciju poduzetnika i obrtnika znači da imamo razno razne vidove edukacija od "star up" pa do faze rasta i razvoja, pa sada i Europska komisija u svom izvješću prepoznala projekte koje imamo za edukaciju poduzetnika i poduzetnika samih i za poduzetništvo i od sljedeće godine Republika Hrvatska će biti središte dakle regionalni centar za poduzetničko obrazovanje za zemlje jugoistočne Europe. Tako da mislim da se radi zaista veliki napredak u području edukacija i obrazovanja poduzetnika. Evo ja se na kraju svima zahvaljujem i nadam se da ćete podržati izmjene ovoga zakona, a svakako vaše sugestije su nam itekako dobro došle. Hvala. Hvala. Jedan ispravak Zdenko Franić. **Franić, Zdenko (SDP)** Štovani gospodine potpredsjedniče, štovana gospođo državna tajnice. Ispravljam vaš navod da sam ja doveo u pitanje potrebu mišljenja, davanja mišljenja Agencije za zaštitu tržišnoga natjecanja. Ja sam doveo u pitanje tajming kada je to mišljenje stiglo na klupe, a stiglo je nekih pola sata prije nego što smo mi do, to nije vaša greška u svakom slučaju. Ali za kvalitetnu pripremu rasprave bi bilo primjereno da je to stiglo daleko prije a osim toga kad se uspoređuju datumi puštanja u saborsku proceduru samog zakona i ovog mišljenja onda je to malo zmeštarija. Hvala.